Iidemo na točku dnevnog reda, to je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 70.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Gospođa Tamara Obradović Mazal, zamjenica ministra gospodarstva. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Uz prethodnu zahvalu na prethodno provedenim raspravama na odborima. Ukratko bih predočila izmjene i dopune zakona. U najkraćim crtama ovim prijedlozima uvodimo malo jasnije definiranu nadležnost pojedinih institucija što se tiče same provedbe ovog Zakona, nakon njegovog usvajanja kao i politike energetske učinkovitosti pri čemu Ministarstvo gospodarstva definiramo jasno kao nadležno tijelo za sveukupnu provedbu politike energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, u Hrvatskoj, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji ima značajnu ulogu u ovom dijelu dodjeljuje mu se dužnost financiranja samih mjera koje su definirane u Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti. Također ovim izmjenama i dopunama integriramo pitanja energetskih pregleda građevina kao i energetskog certificiranja zgrada i dopustite da naglasim da se uspostavlja jedinstvena metodologija energetskih pregleda, a nadležnost za izdavanje ovlaštenja osobama koje mogu obavljati energetske preglede dodjeljuju se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Također uvodimo kao novelu i obvezu neovisne kontrole provedenih energetskih pregleda kao i izdanih certifikata sa namjerom naravno poboljšanja kvalitete navedenih usluga. Isto tako zbog pokretanja programa energetske obnove javnih zgrada ovim Zakonom je predviđeno da će Vlada uredbom na prijedlog nadležnog ministarstva propisati i same postupke provođenja energetskih usluga u javnom sektoru i time osigurati da se bez dodatnih proračunskih sredstava poboljša energetska učinkovitost u javnom sektoru uz istovremeno pokretanje industrije graditeljstva i tržišta energetskih usluga. Također ne manje važno u segmentu usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije ono što izmjenama i dopunama uvodimo je obveza postavljanja zahtjeva za eko dizajn koji se proširuje na sve proizvode povezane sa energijom, a ne samo one koji izravno troše energiju. Na taj način omogućava se da na hrvatsko tržište dolaze i oni proizvodi koji zadovoljavaju u potpunosti europske standarde u skladu sa Direktivom 125 iz 2009. Godine. Zaključno. Držimo da će izmjene i dopune zakona, odnosno prijedlog poboljšati provođenje politike energetske učinkovitosti u Hrvatskoj i da će se pridonijeti ostvarenju cilja uštede energije. Zaključno bih zahvalila posebno na raspravi koja se provela u okviru Odbora za gospodarstvo kao i Odbora za prostorno uređenje vezano za preciznije i jasnije definiranje članka 20. stavka 5. koji se odnosi na provođenje postupka javne nabave, odnosno definiranja adresata zakona u smislu javnog sektora. Ta rasprava je svakako iznjedrila i određenja poboljšanja za koja vjerujem da će otkloniti možda neke nejasnoće u tumačenju navedenog članka koje su se do sada pojavite, te stoga evo zahvaljujem posebno na raspravi u ova dva navedena odbora. Hvala. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Želi. U ime Odbora za gospodarstvo gospodin zastupnik Igor Rađenović. Izvolite. te dakle razmotrio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji sa konačnim prijedlogom zakona. Odbor je u smislu članka 67. našeg Poslovnika o navedenom prijedlogu zakona razmatrao u svojstvu matičnoga radnoga tijela, a uvažeći stavove zainteresiranih radnih tijela jednako kao i dopis udruge gradova koje se ovom Saboru obratilo sa svojim prijedlozima nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova od 6 glasova za i 3 suzdržana glasa odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje ovoga Zakona. Jednako tako, o tome je nešto rekao uvodno i uvažena zamjenica Obradović predložiti i amandman na članak 20. Stavak 5. koji dakle Odbor predlaže da glasi na sljedeći način: "Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora investicija provodi postupke javne nabave za energetsku uslugu u ime i za račun proračunskih i izvan proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostali subjekti javnoga sektora mogu ovlastiti Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija da u njihovo ime i račun provodi postupke javne nabave za energetsku uslugu. Kada provodi postupke javne nabave za energetsku uslugu Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija smatra se središnjim tijelom za javnu nabavu u smislu propisa kojim je uređeno područje javne nabave. Subjekti u čije ime i račun Centra za praćenje poslovanja energetskoj sektora i investicija provodi postupke javne nabave za energetsku uslugu nadoknađuju u centru troškove objave javne nabave." Predloženim člankom, naime precizno se razlučuju subjekti javnog sektora za koje centar nužno provodi postupke javne nabave za energetsku uslugu, te oni koji ga za isto mogu ovlastiti. Ujedno se i preciznije definiraju obaveze i nadležnost rada Centra za praćenje i poslovanje energetskog sektora i investicija kao i pokriće troškova. Ovim amandmanom omogućuje se jedinicama lokalne samouprave da i dalje odlučuje o vlastitim investicijama u domeni energetike pri čemu nije isključena mogućnost da jedinice lokalne samouprave stručnu pomoć, odnosno povjere obavljanje predmetnih poslova centru. Hvala vam lijepa. Prvi riječ ima gospodin zastupnik Petar Baranović u ime kluba HNS-a. Izvolite gospodine zastupniče. **Baranović, Petar (HNS)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana zamjenice ministra, štovane kolegice i kolege. Evo nekoliko minuta obrazlaganja stava i mišljenja Hrvatske narodne stranke o ovom prijedlogu zakona i o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti. Ovdje se kao što i sam naslov kaže radi o zapravo ažuriranju i korekciji postojećeg Zakona o energetskoj učinkovitosti koji je donesen 2008. godine. Zasigurno i zbog potrebe usklađivanja pravne materije u Republici Hrvatskoj sa pravnom stečevinom Europske unije, ali svakako i radi percepcije i poimanja potrebe potrebe da se energijom kao resursom na kojem sve počiva gospodarimo racionalno i odgovorno. Naravno svaki zakon pa tako i ovaj koji je donesen 2008. godine poslije tri, u prometu pokaže određene nedostatke, pokaže određene slabosti. Od toga nije bio vjerujem imun ni jedan zakon i gotovo bi se mogli okladiti da nikad nije donesen zakon koji nije doživio barem malu promjenu nakon nekoliko godina. To je potpuno jasno. Posebice se pojavljuje potreba korekcije ovog zakona kada se sagledaju i neke nove ambicije, odnosno možda naglašenije iskazane ambicije u povećanju energetske učinkovitosti u RH. E sad zašto? Energija je izuzetno bitna, temeljna kategorija u svakom društvu, resurs bez kojeg se gotovo ništa ne može osigurati ni konkurentnost ni postojanje gospodarstva. Bez energetske stabilnosti u zemlji ne može se osigurati ni povratak proizvodnji kojega svi priželjkujemo, ni elementi standarda života građana, normalno funkcioniranje društva, a činjenica je da Hrvatska s energijom ne stoji sjajno. Uvoznici smo svih vrsta energije, ona u svijetu na svjetskom tržištu bilježi stalan trend porasta cijene. Nažalost to je uvjetovalo i donošenje jedne ružne odluke nedavno od strane Hrvatske vlade, vrlo vjerojatno jedne od najtežih odluka kojih će u mandatu i donijeti, i stoga i Vlada, a i ovaj Sabor su dužni osigurati pretpostavke i zakonski okvir za racionalno gospodarenje. Kada pri tome ambicije Vlade uključuju još i pokretanje ozbiljnog investicijskog ciklusa koji naravno za sobom povlači otvaranje radnih mjesta onda utoliko takve namjere valja pozdraviti i valja podržati. Potrošnja energije u RH je negdje na razini 14% BDP-a što ponajbolje govori o ozbiljnosti ovog pitanja i što nam vrlo lako matematički ukazuje kolike bi uštede zapravo u ovom području mogli imati i na razini funkcioniranja javne uprave, odnosno lokalnih samouprava, koliko bi mogli doprinijeti konkurentnosti gospodarstva, a kroz primjene i prema samim građanima otvaranjem mogućnosti građanima koliko bi mogli doprinijeti uštedama i poboljšanju, dugoročnom dugoročnom poboljšanju, standarda građana RH. Koje su bitne promjene koje su ugrađene u ovaj prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti? U svakom slučaju donesene su odluke koje će osigurati ozbiljnu provedbu ovog programa jer kad iščitavate kaznene odredbe u zakonu u odnosu na one koje su predložene u izmjenama ovog zakona onda je evidentno da ovaj prijedlog o izmjenama i dopunama zakona osigurava disciplinu u provođenju mjera energetske učinkovitosti jer ne obuhvaća više rijetke u tom lancu i u tom sustavu nego obuhvaća i one koji su odgovorni da omoguće provedbu. se i eliminira se i duplo pregledavanje objekata koje je dosad bilo na snazi. Naime objekti su se gotovo identično pregledavali da bi se dobila ocjena o energetskoj učinkovitosti pojedinog objekta, a onda bi se ponovno kod certificiranja energetskog objekta radio gotovo isti pregled. Uvodi se i eko dizajn proizvoda što sve buduće i sadašnje proizvođače obvezuje da proizvode koji troše energiju puštaju na tržište na način kojim se izbjegava neracionalno trošenje energije. Isto tako ovim se zakonom rješava i definira tko je odgovoran i na koji način za prikupljanje podataka za periodične preglede, ovim se zakonom obvezuju svi investitori da ubuduće ishoduju energetski certifikat odmah pri dobivanju uporabne dozvole. Niz je benefita i poboljšanja koje donosi ovaj zakon. Koliko imamo neracionalnosti u sustavu znaju oni koji su imali prilike participirati u izvršnoj vlasti primjerice na razini lokalne samouprave, načelnici, donačelnici, gradonačelnici, ljudi koji su zbrajali račune i razmišljali kako podmiriti račune grijanja i rasvjete, javne rasvjete, grijanja u javnim prostorima, grijanja u dječjim vrtićima, školama. Navest ću jedan primjer – kada smo 2009. godine preuzeli dužnost u gradu Šibeniku ono što nam je najprije upalo u oči u proračunu grada Šibenika u rashodovnoj strani je probijanje stavke troškovi električne energije za javnu rasvjetu. Naravno da je to privuklo pozornost i motiviralo nas na jednu kratku analizu u kojoj smo shvatili da i danas u RH se se montiraju linije javne rasvjete koje nisu energetski učinkovite i koje se baziraju na tehnologijama koje svijet koji je odgovoran prema trošenju energije odavno napušta. Zato su nam potrebni jasni zakoni, jasni propisi jer poštivanjem takvih zakona dugoročno radimo dobro i građanima i društvu. U konačnici zaključak, ove korekcije zakona doprinijet će da Zakon o energetskoj učinkovitosti bude primjenjiviji, efikasniji, uspješniji i da stvori obvezu postupanja na energetski odgovoran način, postupanja na racionalan način. Smanjenjem nepotrebnih troškova doprinosi se energetskoj stabilnosti RH, stvaraju se pretpostavke da zaživi hrvatska industrija da ne doživi upravo zbog energetskog problema sudbinu koju je doživjela šibenska industrija '90-ih godina kada se gasilo redom elektrolizu u TLM-u pa potom i Tvornicu elektroda i … /Govornik se ne razumije./… legura koje su proizvodile strateške sirovine. Danas ih više nema na gospodarskoj karti Hrvatske, a nema ih jer politika tad nije bila u stanju i mogućnosti dati odgovor na pitanje kako osigurati struju. Da neki novi radnici ili sadašnji radnici ne bi doživjeli sudbinu radnika šibenskog TLM-a, radnika šibenskog TEF-a, da bi se ponašali odgovorno u društvu, da bi osigurali pretpostavke za industrijsku proizvodnju, da bi osigurali pretpostavke financijski odgovornog vođenja jedinica lokalne samouprave, javnog sektora, da bi gospodarstvo učinili konkurentnijim klub HNS-a će podržati ovaj zakon jednako i amandman saborskog Odbora za gospodarstvo i naravno apeliram na sve ostale kolege da u duhu odgovorne politike učine isto. Hvala lijepo. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Branko Bačić. Izvolite.

neće podržati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji iz proceduralnih ali i sadržajnih razloga. Shvaćamo i svakako da je dobrodošla namjera Vlade da se smanji potrošnja energije u RH kroz povećanje energetske učinkovitosti cjelokupnog javnog sektora kroz sve ove mjere koje su zakonom predviđene, ali držimo da je a o tome sam u ime kluba govorio kada je ustrojen Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora investicije u energetskom sektoru, da i tada, a to je potvrda evo i danas i kroz amandman Odbora za gospodarstvo da je bila potreba da cjelokupnu viziju razvoja energetskog sektora kao i ovlasti i djelokrug poslova pojedinog državnog tijela bilo Ministarstva gospodarstva, bilo svih drugih agencija i fondova koji u svom djelokrugu prate i sudjeluju u poslovanju energetskog sektora jasno se razgraničena međusobna prava i obveze pojedinog tijela. Naime, kada se osnivao Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora već sam tad rekao da na poziciji državnog proračuna, a u okviru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja se kani osnovati Agenciju za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije koja bi agencija i za koju su sredstva u državnom proračunu i osigurana prilikom donošenja državnog proračuna u velikoj mjeri trebala obavljati poslove koje se dijelom definiraju i ovim zakonom odnosno njegovim izmjenama. Prema tome, evo dokaz tome da nije bila nužna hitna procedura u donošenju ovog zakona, upravo je i amandman kojega je podnio Odbor za gospodarstvo, koji amandman je u sličnom tekstu predložio i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo u kojemu se dvoji oko mogućnosti da bi jedan centar sa sjedištem u Zagrebu odlučivao o cjelokupnoj javnoj nabavi u čitavom javnom sektoru diljem Hrvatske. I jasno je da je to ovim pokušajem i amandmanom kojega je dao Odbor za gospodarstvo da je ukazano da gotovo u najvažniji dio zakona se intervenira sa samim amandmanom čime se jasno narušava onda i i cjelovitost izmjena ovoga zakona, pa i sam predlagatelj na određeni način prihvaća taj amandman. Ali držim da je i ovaj amandman još uvijek do kraja ne rješava sve one mogućnosti koje će nastati u poslovanju javnog sektora prvenstveno u dijelu koji se odnosi na proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna, a to su dobro znamo i Hrvatske ceste i Hrvatske vode itd. svi oni izvanproračunski korisnici Fond za zaštitu okoliša itd. Prema tome, čini mi se da i ponovit ću stav kluba HDZ-a da nije bilo posebnog razloga u donošenju ovoga izmjena izmjena i dopuna ovoga zakona i da bi bilo bolje ponovit ću, da smo i ovaj zakon i Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora uskladili sa donošenjem Zakon o osnivanju rečene agencije u okviru Ministarstva graditeljstva s kojim bi tek onda ustrojem tijela koji bi pratili povećanje energetske učinkovitosti u RH mogli onda cjelovito odlučivati. Ono što je svakako za podržati jasno to sam i rekao nastojanje Vlade da se kroz povećanje energetske učinkovitosti, zgrada i građevina doprinese smanjenju potrošnje energije i da cijeli taj sustav se temelji praktično na Strategiji koja je donesena na Strategiji energetskog razvoja RH i Strategiji održivog razvitka RH koje se obje strategije koje su donesene u mandatu prošle vlade temelje na jednoj energetskoj politici EU koja je sebi do 2020.godine postavila tri bitna cilja. Prvi cilj je bio da se smanji emisija stakleničkih plinova za 20%. Drugi da se poveća udjel korištenja obnovljivih izvora energije na 20% i da se poveća energetska učinkovitost za 20%. Pa upravo provodeći tu europsku energetsku politiku i spomenute strategije koje je donio Hrvatski sabor govori o potrebi sa se do 2016. godine smanji za 9% neposredna neposredna potrošnja električne energije u odnosu na prosjek potrošnje energije u Hrvatskoj između 2001. i 2005. godine. Da bi se ta ta strategija mogla provesti donijeli smo niz zakonskih i podzakonskih akata koje su išle za tim da se takva energetska strategije u RH provede pa onda bih spomenuo da smo prošle godine donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji u kojemu smo već tada dakle prošle godine uveli neovisan sustav kontrole energetskih certifikata. Dakle ovaj zakon ide dalje, ovaj zakon da li razgrađuje tu neovisnost u energetskom certificiranju zgrada i građevina ali kažem da je već 2011. godine kroz izmjenu i dopunu Zakona o prostornom uređenju i gradnji uveden apsolutni sustav, energetskih certifikata. Ono što želim također podsjetiti i žao mi je što Vlada nije nastavila ili će možda nastaviti i takav ćemo projekt odnosno model odnosno zakonsko rješenje imati ubrzo ovdje na sjednici Sabora, a to je donesena Strategija zelenog razvoja Hrvatske, kako smo je nazvali zeleni razvoj Hrvatske koji upravo kroz sve moguće mjere i modele ide za tim da se poveća energetska učinkovitost u svim sektorima poslovanja u RH. I u transportu, i u poljoprivredi, i u turizmu, a nadasve u prometu i u graditeljstvu. Pa smo u Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva bili napravili jedan prijedlog modela podizanja energetske učinkovitosti u graditeljstvu na način da se realizira projekt zelenog zgradarstva gdje bismo omogućili sa povoljnim kreditima kroz subvencioniranje kamate ulaganje u privatne i javne objekte objekte kako bi se podigla njihova energetska učinkovitost. Na tom tragu smo i osigurali bili sredstva kroz realizaciju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama gdje bi se dio naknade koji bi uprihodio državni proračun kroz kroz legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada, iznos od 35 milijuna kuna usmjerio u subvencioniranje kamata na povoljne kredite kojim se kroz Hrvatsku banku za obnovu i razvoju usmjerile u podizanje energetske učinkovitosti zgrada. Evo ja i pozivam Vladu da kroz taj projekt koji je negdje na tragu modela za subvencioniranje državnih kredita, sada bio na snazi i pokazao odličan uspjeh da se na tom tragu nastavi kroz realizaciju ovog zelenog razvoja Hrvatske. Reći ću nekoliko riječi o mogućnosti da se uopće sa jednog mjesta, pa on i dovoljno kadrovski ekipiran i obučen kroz novoustrojeni Centar za praćenje poslovanje energetskog sektora omogući realizacija ovoga zakona. Ja mislim da nije dobro rješenje niti ovo koje je Odbor za gospodarstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo naveo u svom amandmanu da se sa jednog mjesta, dakle iz centra upravlja javnom nabavom na području cijele Hrvatske. Mislim da je to daljnja centralizacija i da su svi izvanproračunski fondovi sposobni jasno s vlastitim upravama realizirati ovaj projekt i da to znači daljnje ekipiranje samoga centra, daljnje troškove, a kažem dok se ne ustroji agencija za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije čini mi se da je dvojbeno onda pozicija i samoga centra. I na kraju moram istaknuti kako će kako će se kroz sama poskupljenja koja su proteklih nekoliko mjeseci na sceni u Republici Hrvatskoj, od poskupljenja svih energenata, i struje i plina, pa onda jasno i goriva, a onda samim time i povećanjem PDV-a znače dodatno opterećenje na standard naših građana i da će, a to smo već čuli i od i od strane ministra financija kako je smanjen u državnom proračunu prihod od trošarina zbog smanjenja prodaje goriva, kako će građani sami svojom štednjom doprinijeti smanjenju potrošnje energije u Republici Hrvatskoj. Dakle, ako mogu zaključiti, rekao sam ne vidim razloga hitnosti ovog postupka, ne vidim razloga da se kroz hitni postupak definira i riješi pitanje učinkovitog korištenja energije zbog smanjenje energije u neposrednoj potrošnji. Razlog uvođenja eko dizajna i pozivanja na direktivu EU nije bio dovoljan razlog da bi podržali hitnost donošenja ovog zakona, tim više što se uvođenje eko dizajna za se proizvode povezane s energijom mogao uvesti za koji mjesec kada bismo mogli cjelovito raspravljati o ovome i o viziji Vlade kako i na koji način cjelovito riješiti povećanje energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije. Zaključno dakle, uvažavajući sve ono što Vlada želi i sa ovim zakonom riješiti iz razloga koji sam naveo klub HDZ-a ne može podržati ovakav prijedlog zakona. Hvala lijepa. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. poštovani predstavnici Vlade, uvažena gospodo zastupnici. Na prvoj strani ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji kaže se da sustav učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji u Republici Hrvatskoj propisan je Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, "Narodne novine" br. 152/08. Znači mi smo već imali, da se tako izrazim, neki zakon ili imali smo zakon da budem precizniji, koji je regulirao tu materiju i konačno, ovih 32 32 članka su zapravo izmjene, dopune zakona iz 2008. godine. E sad za razliku od onog zakona iz 2008. ja ne bih želio da i ovaj iz 2012. prođe jednako nezapaženo. Dapače, želim vjerovati da se to neće dogoditi. Ono što je sigurno bit ovoga prijedloga zakona ogleda se ovdje na strani 2. ovoga obrazloženja gdje se doslovce kaže, citiram: "da s obzirom na pokretanje programa energetske obnove javnih zgrada Vlada Republike Hrvatske će uredbom propisati postupke provođenja energetskih usluga u javnom sektoru i time osigurati da se bez trošenja proračunskih sredstava poboljša energetska učinkovitost u javnom sektoru, a istodobno pokrene građevinska industrija i tržište energetskih usluga." Znači Znači Hrvatska između ostalog kani pokrenuti, točnije gospodarski se kani pokrenuti i temeljem ovog zakona, točnije temeljem investicija u energetiku. Ja se slažem i sa onim što je netko već ovdje govorio za ovom govornicom da građane na današnji dan, znači 3.5., dva dana nakon 1. maja sigurno najviše muči ovo poskupljenje struje, poskupljenje plina, najava još manjih plaća u javnom sektoru itd. Struja je išla gore za 20%, plin je išao za 22%, PDV je skočio na 25%. Jučer čitam u jednim novinama, u "Večernjem listu" ako se ne varam, da građani će za svaki ispostavljeni račun plinari morati platiti fiksnu naknadu od 20,63 kune. Tako plin nije poskupio 22 nego 32%. Računi za struju neće porasti 40 kako je izjavio, nije bitno, nego prosječno 60 kuna mjesečno itd. I sad mi možemo govorit što god hoćemo, ali veća cijena plina i veća cijena struje dovest će do veće cijene gotovo svih artikala, usluga u ovoj zemlji. I netko je onda izračunao da samo skuplji plin, skuplja struja prosječnu obitelj će opteretiti za najmanje 1500 kuna

E sad, ako to sve dovede do novih radnih mjesta sve će to biti ok, u protivnom biti će svašta i možda puno češće će intervenirati Interventna policija. Ali da ja sada ne potežem mačka za rep, neću o tome. Članak 13. ovdje točka 7. kaže se, znači da u zgradi, dijelu zgrade ili kompleksu zgrade citiram čiji ukupni godišnji trošak potrošnje energije i vode jednak ili veći od 300000 kuna, znači dužan je na svim mjernim mjernim mjestima potrošnje energije vode ugraditi, znači vlasnik te zgrade sustav daljinskog očitovanja potrošnje. Zatim to se isto odnosi na tu rekonstruiranu javnu rasvjetu na način kojim se, citiram smanjuje potrošnja električne energije, ispunjavaju ostali uvjeti propisani Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i propisima koji iz njega proizlaze. 2009. godine poštovana gospodo u Hrvatskoj su privatne i državne tvrtke investirale negdje oko 40 milijardi kuna u razne investicije. 2010. ta ulaganja padaju na 20 milijardi kuna, 2011. također na 20 milijardi kuna. I jasno je da je došlo do, da je voda došla do grla i da te trendove jednostavno treba preokrenuti. Vlada u novi investicijski ciklus kani uložiti 1,8 milijardi Eura. To je znači cirka 13 i pol do 14 milijardi kuna. I to bi trebale biti znači investicije u te vladine zgrade, obnovu javnih ustanova, fasada, zamjena prozora o.k., investicije u cestogradnji, energetici, nekoliko stranih investicija. Vjerojatno će se također dogoditi bilo da je riječ o novoj toj zgradi aerodroma u Puli, nastavku gradnje Istarskog ipsilona sa kopanjem druge cijevi kroz tunel Učku itd. Međutim, što je isto još bitno spomenuti kada je već iza nas ta 2011. godina. 2011. godine u Hrvatskoj je prodano negdje 25000 stanova manje nego 2009. godine. 2012. u veljači padaju građevinski radovi za 17,4% u odnosu na veljaču 2011. godine. Analitičari govore o padu bruto društvenog proizvoda za cirka 1%. MMF je govorio o padu za 0,5. Sada su i oni korigirali na -1%. Vlada govori još uvijek o rastu GDP-a za 0,8%. Proračun u 2012. godini raste zbog većeg PDV-a. točno je ovo što je rekao gospodin Bačić trošarine prije svega zbog manje potrošnje naftnih derivata u državnom proračunu iskazuju negativne stavke. Ukidanje s druge strane na primjer jednoga pretporeza na automobile urušit će tržište prodaje automobila. Porez na dobit raste, jer šta se dešava. Poslodavci su odlučili oni rijetki. Na primjer jedan THT izvući dobit, ali da je teško, teško je. Da je Hrvatska u tri godine izgubila ili ostala bez 150000 150000 radnih mjesta i to je istina, da za to nije odgovorna ova Vlada i to je istina. I kao što bi pjesnik rekao jednostavno valja preko rijeke poći ili prijeći i treba jasno pokrenuti taj jedan investicijski ciklus i vratiti ljude na stara Međutim, ovaj Zakon isto tako može značiti da u startu cijena zgrade biti će veća. Dugoročno bi ova ulaganja jasno u energetiku trebalo učiniti učiniti tu zgradu isplativijom. Na strani 23. ovdje se jasno govori, citiram da operater distribucijskog sustava električne energije i plina, te energetski subjekt koji obavlja djelatnost distribucije toplinske energije dužan je osigurati krajnjim kupcima ponudu uređaja za mjerenje potrošnje energije iz stavka 1. ovog članka po konkurentnim cijenama posebno u slučaju kada se uređaj za mjerenje potrošnje energije mijenja, osim ukoliko je to tehnički neizvedivo, te uvijek kada se građevina gradi ili rekonstruira pri čemu se uspostavlja novi priključak građevine na energetsku mrežu. E sad, da mi je znat tko će to, te uređaje dat na tržište za ovo daljinsko očitavanje. Međutim, za kraj samo dvije, tri rečenice glede kaznenih odredbi. Gospodo mi moramo jednostavno imati mjeru u svemu, pa i tako kada određujemo kazne. Tu su kazne od 25, 50000, 100000 kuna da sada ne citiram sve te stavke koji ih propisuje. Na primjer novčanom kaznom u iznosu od 20 do 100000 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik građevine ako ne provede energetski pregled građevine i pregled sustava za grijanje i klimatizaciju zgrada za koju je energetski pregled propisan ovim Zakonom, odnosno ako ne osigura energetski certifikat zgrade ili njezinog dijela kod prodaje, iznajmljivanja itd. itd. Gospodo, 25 do 100000 kuna. Mislim ne znam, nije to baš tako malo, a s druge strane imajte na umu da samo u jednome gradu Zagrebu imamo negdje da li je to točan podatak ali sa njime se često barata oko 30000 neprodanih stanova. Znači, svatko bi trebao na neki način pribaviti taj energetski certifikat. Ako da, mislim neki će ovdje zaraditi, ali će se netko isto tako istrošiti, a u konačnici bi se svu tu cijenu tog jednog dodatnog novog administriranja moglo prebaciti ili prebacit će se na krajnjeg potrošača. Za kraj što još kazati. Što je sa Plominom da li ide ta gradnja, tko je zainteresiran uopće za tu gradnju, RVE, Adris, Rusi, Turci, šta ja znam tko. Da li ide plin, da li ide ugljen, da li je Vlada voljna građane Labinštine na referendumu pitati jeste li za blok C na ugljen, na plin itd. Ako su Labinjani za zašto ne zdušno podržati tu investiciju od 800 milijuna eura koja će kroz četiri, pet godina na gradilištu imati svaki dan zaposlenih 1000 recimo ljudi. Nakon toga će zaposliti u trajni radni odnos nekih 150 ljudi što bi sigurno pokrenulo puno toga. Ali Rokul isto tako upozorava da citiram pjesnika da i put u pakao može biti popločen najboljim ili poštenim namjerama, a usuđujem se kazati da je Rokul i građanima Pičanštine život na neki način pretvorio u pakao. Znači, zakon će proći, mora proći ali pitanja je sigurno a poglavito po mom sudu oko kaznenih odredbi, oko ovih mjerača za tu energetsku učinkovitost ili kako se to već kaže. Mislim da bi ovdje trebalo biti malo fleksibilniji, jer u konačnici ako se kaznama ide na graditelja mislim da će zakon naprosto naići na jedan loš odjek, a namjera sigurno nije takva i on može pripomoći jednoj gospodarskoj obnovi u RH. Hvala. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Mihael Zmajlović. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjena zamjenice ministra sa suradnicima, uvažene zastupnice i zastupnici. Energetska učinkovitost prepoznata je kao jedna od najznačajnijih tema ne samo za zaštitu okoliša već i za gospodarski razvitak, investicije i održivi razvoj. Iz godine u godinu bilježi se stopa rasta ukupne potrošnje energije, a to se može pripisati tehnološkom napretku i povećanju društvenog standarda. No naši energetski pokazatelji alarmiraju na manjak raspoložive energije u resursima i proizvodnim kapacitetima. Republika Hrvatska je potpisnica Kyoto protokola čiji je jedan od ciljeva smanjiti potrošnju energije za 20% i na 20% povećati korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije do 2020. godine. A da bi uspjeli smanjiti gubitke energije i emisiju CO2 potrebno je upravo povećati energetsku učinkovitost u industriji u velikim, srednjim i malim poduzećima, javnom sektoru ali i u kućanstvima. S obzirom na stanje hrvatske ekonomije i standard stanovnika RH u odnosu prema razvijenim zemljama ima preveliku potrošnju energije po stanovniku. Već smo čuli da Hrvatska po jedinici proizvoda troši dva puta više energije od standarda EU, a uvozi preko 50% energije. Čak preko 40%, dakle najveći dio gubitka energije, u potrošnji otpada na zgradarstvo, a 80% zgrada nepotrebno gubi oko 60% energije. Ova loša statistika rezultat je velike energetske neučinkovitosti i nedostatka jednog sustavnog, planskog, dugoročnog gospodarenja energijom ne samo u području gradnje već i u drugim područjima poput prometa, rasvjete. Dakle i kod potrošača u javnom i privatnom sektoru te u osvještavanju građana. Tema energetske učinkovitosti je više nego aktualna i u Europskom parlamentu i u EU. Prema projekcijama EU potrošnja energije se do 2020. godine mora smanjiti čak za 20%. Dakle, nismo samo mi suočeni s problemom postizanja veće energetske učinkovitosti, sve zemlje članice suočene su s istim izazovima u području energetike. Da im nije lako naći zajedničko rješenje vidljivo je i u 1800 amandmana podnesenih u Europskom parlamentu na prijedlog nove Direktive o energetskoj učinkovitosti. To pokazuje da ni zemlje članice EU nisu zadovoljne sadašnjom razinom štednje energije. Ovaj prijedlog zakona donosi se upravo u pravo vrijeme jer još uvijek nije kasno promijeniti postojeće stanje, smanjiti nepotrebni gubitak energije i stvoriti uštedu. Povećanje energetske učinkovitosti doprinosi smanjenju troškova za energiju što je vrlo važno zbog stalnog rasta cijena energenata. Energetska učinkovitost može nam uštedjeti velika sredstva koja se troše na energiju i na uvoz sirovina, a koja se mogu uložiti u nova radna mjesta. Ono o čemu moramo voditi računa je da bez investiranja u potrebne energetske infrastrukture neće moći biti moguće postići traženu razinu energetske učinkovitosti niti stvoriti sigurnije i raznovrsnije izvore opskrbe energijom one obnovljive, a ni očekivani gospodarski rast. Ovim se prijedlogom zakona žele ukloniti određeni nedostaci koji su proizašli iz postojećeg Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji. Ti se nedostaci prvenstveno odnose na nejasnu podjelu odgovornosti, ovlasti i pitanje nadzora što je uzrokovalo probleme u provedbi postojećeg zakona. Ovim se zakonom jasno definiraju obveze Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koje uključuju financiranje mjera definiranih u aktualnom Nacionalnom planu i praćenju ostvarenih ušteda energije u projektima korisnika sredstava fonda. Javni sektor u svim svojim zgradama morat će koristiti Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom i u njega unositi sve potrebne podatke o potrošnji energije i vode u zgradama. Ovim se prijedlogom zakona proširuje predmet zakona te će se sada njime uređivati energetski pregledi zgrada u svrhu certificiranja zgrada, u svrhu redovitih inspekcija sustava za grijanja i sustava za klimatizaciju zgrada kao i energetsko certificiranje zgrada. U skladu sa zahtjevima Direktive EU propisana je i obveza neovisnih kontrola izvješća o energetskim pregledima izdanih energetskih certifikata. I dobro je da je nadležnost za pitanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje u potpunosti dano Ministarstvu nadležnom za poslove graditeljstva. To će dovesti do veće efikasnosti i djelovanja. Trenutno su u pripremi programi obnove zgrada javnog sektora te komercijalnih zgrada primjenom mjera poboljšanja energetske učinkovitosti. I u ovoj se godini planira energetski obnoviti oko 500 zgrada, a prvo će se krenuti s obnovom javnih zgrada RH, prvenstveno bolnica i domova za djecu te zgrada u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave gdje će se fokus staviti na škole i dječje vrtiće. Dosada je u sklopu dva programa Vlade RH koji su financirani od strane UNDP-a i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 1500 zgrada je proveden energetski pregled. Što se tiče obnove zgrada doista je potrebno naglasiti kako je energetska učinkovitost u gradnji prioritet za postizanje veće učinkovitosti i smanjenje potrošnje primarne energije. S obzirom na pokretanje programa energetske obnove javnih zgrada Vlada Republike Hrvatske će uredbom propisati postupke provođenja energetskih usluga u javnom sektoru i time osigurati da se bez trošenja proračunskih sredstava poboljša energetska učinkovitost u javnom sektoru, a istodobno pokrene građevinska industrija i tržište energetskih usluga. Zahtjevi za eko dizajnom proizvoda proširit će se i na proizvode povezane s energijom, dakle na sve one koji na bilo koji način utječu na potrošnju energije. Ovim se prijedlogom zakona određuju i prekršajne odredbe za pravne i fizičke osobe u svojstvu investitora ukoliko ne ishodi energetski certifikat zgrade, a za vlasnike građevine u slučaju ne provođenja energetskog pregleda i pregleda sustava za grijanje i klimatizaciju zgrade usklađuju druge kaznene odredbe. Sve će ove sankcije dodatno motivirati obveznike na provođenje odredbi ovog zakona. ukupno utrošenoj energiji u RH kućanstva sudjeluju s više od 30%. Taj podatak pokazuje da je podizanje svijesti građana o učinkovitoj potrošnji energije jedan od osnovnih uvjeta gospodarskog i socijalnog razvoja Hrvatske. Model razvitka energetskog sektora i povećanje energetske učinkovitosti moramo prilagoditi potrebama RH jer nema jedinstvenih rješenja. U razvijenim zemljama članicama EU ne postoje jedinstvena rješenja, rješenja koja su primjenjiva u svakoj od njih. Donošenje ovog prijedloga zakona pozitivno će utjecati na stvaranje ušteda ali i na razvoj gospodarstva zajedno sa postojećim programima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i povećati broj zaposlenih, proizvodnju, te doprinijeti ostvarenju ciljeva i klimatske energetske politike. Ovim prijedlogom zakona Vlada RH provodi onaj dio svog programa koji se odnose na projekte energetske učinkovitosti i pokazuje svoju odgovornost u postizanju smanjenja energetskog gubitka, smanjenja energetske potrošnje, zaštiti okoliša ali i poticanju svih potrošača u postizanju energetske učinkovitosti. Zato će klub SDP-a podržati donošenje ovoga zakona. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. I u ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite gospodine zastupniče.

Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Da, točno je kolega u svom govoru prethodnom govorio o tome kako i EU i institucije EU, komisija, parlament i svi ostali vrlo žurno i žučno raspravljaju oko toga kako osigurati onih 5 puta po 20, dakle 2020. godine ako je rečeno dva puta po nakon toga 20% energije iz obnovljivih izvora energije, zatim emisija ugljičnog dioksida za 20% manja, a smanjenje potrošnje energije za 20%, dakle 5 puta po 20 je nekakva cilj ili plan EU pa tom prilikom iskoristim o tome da je zadnja rasprava bila o tome kako se dobiva plin i nafta iz škriljevca gdje su SAD daleko odmaknule u tehnologiji, a kod nas o tome još ne razgovaramo a kamoli da primjenjujemo. I EU također raspravlja o ekološkim standardima proizvodnje plina i nafte iz škriljevca kamena. Ali dobro, o tome nekom drugom prilikom jer kod nas smo Strategijom energetskom odlučili proizvoditi energiju iz nekih izvora pa između ostalih i putem termoelektrana na ugljen što baš osobno ne smatram nekakvim pothvatom nečeg što je što je dobro poglavito zbog toga što onda gdje se to planira, a to je na području Istre je upitan turizam, ekologija i sve ono što Istru čini Istrom i turističkom destinacijom. Točno je da ovaj prijedlog zakona je zapravo Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, zapravo se radi o zakonu koji nam propisuje i govori o mogućnostima i načinima i putevima kako doći do uštede, do štednje energije, kako u kućanstvima tako i u zgradama i javnim ustanovama. Pa time se zapravo nameće jedna nova regulacija, jedno normiranje koje je evo dobilo oznaku u samom zakonskom prijedlogu P.Z.E. dakle zakon koji je usklađen sa direktivama, preporukama i ostalim aktima EU. No, kada gledamo te preporuke onda dolazimo do saznanja i ovaj zakon kada čitamo da se radi o nečemu što do sada uglavnom nismo imali, a to je izdavanje energetskih kako ovdje piše certifikata, ja bih to nazvao svjedodžba. Ima hrvatska riječ koja može certifikat potpuno odgovarajuće zamijeniti. Zatim o energetskim pregledima zgrada i o energetskim izvješćima koja treba podastrijeti ministarstvu odnosno Fondu za ekologiju i energetsku učinkovitost. Točno je i to da Hrvatska uvozi 50% energenata, uvozi. Dakle to znači da kada gledamo samo plin i naftu onda moramo znati da je nafta iz domaćih izvora u 40%-om iznosu zastupljena u proizvodnji nafte i naftnih derivata, a plina imamo čak i više od 40% i ta brojka seže negdje na 60% iz domaćih izvora. Pa i pored toga kada se računaju cijene, a zadnjih mjeseci i dana je to vrlo aktualno jer je zadnjih mjeseci rasla cijena plina, ipak se naslanjamo na floskulu o mediteranskom tržištu, iako je nafte iz Đeletovaca i naših domaćih izvora 40% domaće. ti izvori ne zavise od mediteranskog tržišta negoli su to domaći izvori i možemo sami formirati cijenu te nafte. Onih 60% koji se uvozi možda i ne možemo tako djelovati na njih. Međutim, iz trošarina koje su uslijedile jasno povećanjem cijena goriva, a i plina, jasno da se puni državni proračun. ta sredstva kojim se puni državni proračun putem povećanja cijena energenata, a to je sada gorivo je već odavno otišlo gore, preskočilo tu povećavamo psihološke barijere sa 10 pa bit će i 15kuna valjda psihološka barijera. Dakle 2 eura što nije nigdje u Europi ni na mediteranskom tržištu. Volio bih da umjesto kada već tako se opterećuju građani RH sa tako visokim cijenama derivata, a plaće nisu europske, nego su hrvatske, da da se ti novci usmjere na proizvodne kapacitete za proizvodnju energije. Ovdje je netko prije mene spomenuo da se radi o 13,5 do 14 milijardi kuna, dakle 1,8 milijardi eura koji bi se trebali uložiti u energetiku ali kažu i u cestogradnju. Može li Hrvatska do 2020. godine provesti ovaj program 20-20-20 dakle 20% iz proizvodnje iz obnovljivih izvora, 20% smanjenje emisije ugljičnog dioksida i 20% smanjiti potrošnju? Ovaj zakonski prijedlog se prije svega odnosi na ovu zadnju stavku, dakle smanjenje potrošnje. Puno bih bio zadovoljniji kada bismo i onu prvu stavku o proizvodnji energije proizvodnji energije iz obnovljivih izvora u iznosu od 20% provodili kada bismo ovdje raspravljali o tome kako to možemo ostvariti. Ja vjerujem da su naši građani već, veliki broj građana je vrlo svjestan na koji način štediti energiju i onda ove preporuke koje je izdao i Centar za energetsku učinkovitost o smanjenju potrošnje energije gdje ju trošimo i kako ju štedjeti, kako povećati učinkovitost grijanja, zatim ugradba podnog, stropnog, zidnog grijanja, ventilacija prostora, prozori koji i kako, toplinski mostovi, izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija krova i poda, zeleni krovovi itd., kod naših građana, oni su sasvim dobro informirani o tome. Međutim, mogu li oni iz svojih privatnih džepova, a kaže se da 30% energije troše kućanstva, mogu li oni investirati na svojim objektima to što se ovdje preporučuje, u ovakvoj situaciji. To je upitno i vrlo je to upitno. Kaže se da neće provedba ovoga zakona ništa koštati, da nema država nikakvoga utroška, već nekoliko puta s ove govornice upozoravam na to i pokušavam reći kako bi upravo država trebala i mogla jer to na kraju krajeva se opet vrati u proračun, sufinancirati upravo upravo u izgradnji i privatnih objekata objekte tzv. štedljive energije i objekte koje proizvode energiju, bilo da se radi o solarnoj energiji ili nekoj drugoj vrsti proizvodnje energije. Hrvatska je smještena na jugu ima puno sunčanih dana i ima dovoljno, pa i kod nas u Slavoniji iako nije Mediteran ima mogućnosti za instalaciju takvih naprava, tako bih to rekao, kojim se može svako kućanstvo, svako domaćinstvo, a uz potporu države i Fonda za energetsku ekologiju i energetsku učinkovitost izgraditi kuća koja ima barem dio energije i proizvodnje energije dakle iz vlastitih izvora. No o tome se ne govori ovdje. Ovo je zakon dakle koji isključivo predviđa i koji razmatra mogućnost štednje energije, ali ukoliko to domaćinstvo, bilo koje domaćinstvo ima i svoj vlastiti izvor energije pa nije li to štednja energije, odnosno energije koja se proizvodi iz hidrocentrala, loživog loživog ulja, drva itd. Je, i još uvijek nema prijedloga niti nekome pada na pamet da stimulira, da potiče i potakne da svaki onaj tko pravi i novu kuću, ne moram na starima, o njima ne moramo govoriti, da se potakne i novčanim poticajima ugradnja odnosno instalacija ovakvih solarnih stanica za proizvodnju električne energije. Ovim zakonom Ovim zakonom su propisane kazne za sve one koji izbjegavaju energetski pregled, za one koji nemaju energetskog certifikata, za one za za koje se ne može podnijeti energetsko izvješće. Postoje dakle i preporuke za štednju energije ili kako se to kaže točno učinkovito korištenje energije. Ali kažem, i dalje nemamo smjernica ni plana kako povećati proizvodnju energije u Hrvatskoj, a poglavito kako povećati i dosegnuti onih 20% koje je evo i EU preporučila. 20% proizvedene energije iz obnovljivih izvora, počevši od ovih izvora o kojima sam govorio, dakle sunčeva svjetlost, vjetrenjače, ali i drvna biomasa kojom obiluje Republika Hrvatska koja je pokrivenost površine šumama 40%, a i šume su obnovljive ako o njima vodimo računa i ako se ne sijeku nemilice i bez kontrole kao što se to čini u mnogo slučajeva, da sad ne nabrajam koje slučajeve pojedinačno, do sada. Klub HDSSB-a još će razmotriti sve ove stavke iz ovoga zakonskog prijedloga pa ćemo do glasovanja odlučiti jesmo li za ili eventualno suzdržani. Hvala lijepo. Hvala. Završili smo raspravu po klubovima pa prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospođa zastupnica Ana Lovrin, izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Pa evo kao što je već moj kolega u ime kluba HDZ-a rekao ja također mislim da ovaj zakon, ja ga neću podržati kao i klub iz proceduralnih razloga, ali i iz nekih suštinskih koji su u ime kluba već izneseni. Naravno da i mi u klubu i ja osobno smatram da treba poduzimati ama baš sve mjere za učinkovito i racionalno korištenje energije pa jednako tako i one obvezne europske direktive ugrađivati u domaće zakonodavstvo, isto tako kao i na kraju krajeva dobru praksu europsku. Ali upravo zato prvo proceduralni razlog, odnosno hitni postupak, zašto nismo trebali dužiti. Upravo zato da bi ove neke prigovore ili moguće poboljšice koje iznosimo ovdje u raspravi mogle biti inkorporirane u konačni tekst Na kraju krajeva, vidimo i iz prijelaznih odredbi da hitnja nije tako velika jer nakon što mi donesemo ovdje zakon po hitnoj proceduri nakon toga će ministri, dva ministra nadležna 6 mjeseci razmišljati i pisati svoje pravilnike, a onda će još godinu dana nakon stupanja na snagu tih pravilnika se donašat neke tehničke propozicije za eko dizajn. Dakle uglavnom za ovaj posao iz ovog zakona će nam trebat otprilike godinu i pol dana, a onda držim da smo mogli i ovom Hrvatskom saboru ostavit recimo 3 mjeseca pa da ovaj zakon ode i u drugo čitanje, a onda bi mogao zaista i prihvatiti neke napomene napomene iz ove rasprave i ugraditi ih u konačni tekst. Naravno sve mjere treba poduzimati. Čini mi se da ćemo energiju prisilno štediti i ne mislim da je najbolja najbolja mjera štednje energije povećanje, drastična povećanja cijena pa da nas onda sa novinskih kioska kioska bombardiraju naslovnice kako šparat, kako ne trošit. Ne znam, kako prestat disat da ne bi, da bismo mogli platit režije, da bi građani mogli sasvim konkretno i sasvim ozbiljno upozoriti u tekstu ovoga Zakona, a to je izmjena članka, dosadašnjeg članka 15. odnosno članka 20. odnosno članak 15. ovog Prijedloga zakona. Naime, u razgovoru s predlagateljem uvjeravani smo i na odboru i danas da se ovaj Zakon i ovo ceritificiranje odnosi isključivo na javni sektor i na velike potrošače i to vjerojatno predlagatelj tako misli. Ali to ovdje u ovom prijedlogu zakona tako ne piše i stoga, evo molim, apeliram na predlagatelja da stipulira zakonske članke tako da svim adresatima budu jasni, a ne da se pojašnjavaju u provedbi zakona. u članku, izmijenjenom članku 20. Stavku 2. stoji doslovce ovakav tekst: "Vlasnik zgrade odnosno njezinog posebnog dijela dužan je imati energetski certifikat prije promjene vlasništva, iznajmljivanja, lizinga, odnosno davanja u zakup zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela." Iščitavajući ovu odredbu ovako iz toga proizlazi, a na kraju zakona su predviđene i sankcije u iznosu od 10 odnosno 20000 kuna ukoliko taj vlasnik to nema. Proizlazi da svakodobni vlasnik bilo kakve nekretnine, dakle potleušice, garsonjerice, bilo čega ukoliko hoće staviti na tržište tu svoju nekretninu prethodno mora pribaviti energetski certifikat. Kaže predlagatelj da to nije tako, jer se odnosi samo na velike potrošače, javne zgrade ali onda to tako treba u zakonu i napisati. Možda bi bilo gospođo zamjenice ministra rješenje da se u članku 1. postojećeg Zakona jasno odredi da se ovaj Zakon odnosi samo na velike potrošače i samo na vlasnike i korisnike javnih zgrada koji su onda dužni imati i te certifikate. Ali člankom 1. to nije, postojećeg zakona to nije dovoljno dovoljno jasno utvrđeno. I ovako unosi zapravo zabunu, jer su pitanja mnogih i mojih kolega pravnika i nas zastupnika kad smo pročitali ovaj članak bila se postavljala znači li to da će onda zemljišnik, odnosno sud morati kod kupoprodaje, kod provedbe kupoprodajnog ugovora tražiti i energetski certifikat da bi se dokazalo da ga prodavatelj ima, odnosno tko će to na tržištu svaki stan koji ide u najam kontrolirati ima li certifikat ili nema. Ja se svakako slažem da takav jedan certifikat će itekako izregulirati tržište jer će svaki potencijalni najmoprimac naravno radije uzimati u najam stan ili nekretninu koja ima certifikat iz kojeg će proizlazit da ta zgrada ta zgrada troši manje energije itd. ili taj stan. Nije nelogično naše razmišljanje, odnosno naše tumačenje i shvaćanje ovoga izmijenjenog članka 20. stavka 2. U kontekstu cijeloga zakona, pa i obrazloženja zakona jer kaže da se ovim izmjenama zakona, dakle definira potreba poštivanja zahtjeva za eko dizajnom proizvoda, pa se tako zahtjev za eko dizajnom proširuje na sve proizvode koji utječu na potrošnju energije, a ne samo na one koji izravno troše. Od tuda je i moja logika bila da je možda predlagatelj zahtijevao da odjedanputa sad odmah 15 dana nakon evo sad kad bude objavljen ovaj Zakon da svi imatelji nekretnina moraju pribaviti certifikat. certifikat. Dakle, predlagatelj kaže da to nije tako, a onda bi to tekstom zakona trebalo jasno i stipulirati. I još nešto. Upozoravam također također na drastične izmjene u članku 21. i 22. a ti članci govore o provedbi energetskog pregleda i energetskog certificiranja i jednako tako o ovlaštenjima za obavljanje tog pregleda i certificiranja dosadašnjim zakonom. Uvjeti za ovlaštenja i uvjeti za obavljanje pregleda i certificiranje bili su u u osnovnim crtama uređeni zakonom, a onda su se razrađivali dalje pravilnikom. Ovaj Zakon to mijenja na način da potpuno izuzima iz nadleždva ovog Hrvatskog sabora da utvrđuje bilo kakve uvjete bilo za ovlaštenika, bilo za način certificiranja i to u cijelosti prepušta ne samo, ne pravilniku, ne uredbi Vlade već pravilniku ministra da riješi svojom odlukom ono što je do sada rješavalo se zakonom. I mislim da bi trebalo ostat i dalje da ovaj Hrvatski sabor utvrđuje osnovne naznake. Moram reći da se tu radi o velikom poslu certificiranja. Nije važno, građani će biti i gospodarski subjekti obvezni na takva certificiranja da povjeravaju upravo tim osobama i nije nevažno da se utvrde uvjeti tko to i pod kojim uvjetima može raditi. Hvala lijepo. Hvala. Replika gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegice Lovrin, drago mi je da ste nam malo pojasnili, razbistrili da ova hitnja nije bila toliko nužno. Ali gledajte, mene zanima zašto je bila tako nužna ova hitnja sa povećanjem cijene plina, struje i to tako brzo, naglo. I ja uistinu ne mogu se oteti dojmu da će ovo povećanje cijene, da će to uistinu smanjiti potrošnju energije na maksimum jer ljudi jednostavno moraju. Ja dolazim iz jedinice lokalne samouprave gdje smo uložili enormne napore u plinifikaciju, stvaranje uvjeta za evo energetsku i nekakvu kvalitetu življenja našem pučanstvu. Međutim, oni su sada u situaciji da to ne mogu. Nije isključena drage kolegice i kolege ni upotreba petrolejke, nije isključena. Tako da onaj model i preporuka onih od prvog potpredsjednika Vlade i 40 impulsa, pa nemaju dragi prijatelji, i 40 kuna za impulse mnogi ljudi. Mnogi moji poljoprivrednici na selu u okolnostima koje su se dogodile na selu u ovim okolnostima odnosa prema poljoprivredi nemaju niti uvjete za onaj minimum standarda ili kvaliteta. I zato držim da ovaj uistinu slažem se s vama da ova hitnja nije bila nužna, ali nije bila nužna i mislim da je pogibeljna za naše pučanstvo povišenje ovo cijene energije. Hvala lijepo. Hvala. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.